Благодаря,

„ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили № 002-01-103, внесен от Министерския съвет на 18.11.2010 г. На свои заседания, проведени на 18 и 19 ноември 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха: Владислав Горанов - заместник министър на финансите, Даниела Нонина - началник на отдел в дирекция „Данъчна политика” в Министерството на финансите, Красимир Стефанов - изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, и Росен Иванов - директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология” в Националната агенция за приходите. Законопроектът беше представен от заместник-министъра на финансите Владислав Горанов. Същият е изготвен в изпълнение на Решение С-2/09 от 3 юни 2010 г. на Съда на Европейския съюз по преюдициално преюдициално запитване на Върховния административен съд на Република България относно облагане с акциз на употребявани автомобили. Със законопроекта се урежда възстановяването на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари 2007 г.